колеги, моля да заемете местата си.

Режим на регистрация втори път.

Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: „Проект на решение за приемане на позиция на Народното събрание по Проекта на Програма на Република България за председателство на Съвета на Европейския съюз 1 януари – 30 юни 2018 г. Вносители: Кристиан Вигенин, Ивелина Василева, Джема Грозданова, Петър Петров, Иван Иванов, Полина Цанкова, Албена Найденова и Миглена Александрова на 21 ноември

Като точка от програмата остава Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Вносители: Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври Това ще остане точка втора за заседанието в петък. Моля, режим на гласуване.

Георги Гьоков относно политика за решаване на демографските проблеми на страната от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, е постъпил Отчет за 2016 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в 2012 – 2030 г., придружен с обобщена информация. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите през 2017 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Продължаваме с: ВТОРО ГЛАСУВАНЕ Прощавайте, декларация. Още един път ще Ви върна. От името на парламентарна група – господин Марешки, заповядайте.

наш колега народен представител си позволи да направи две неща, абсолютно неприемливи, обидни, цинични, а именно: да определи 80% от българския народ за дебили. Второто нещо е да принизи българската история, като каже, че българският народ, гордият български народ, а не дебилният български народ няма нищо общо със спасяването на българските евреи и това е следствие от някакви други исторически факти.

от тази, надявам се, временна умопомрачителност. Защото, докато колегата Иво Христов поне даде шанс на всички Вас, на Вашите роднини и приятели да си мислите, че сте от 20-те стигнахме дотам, че след това колегата Вежди Рашидов каза, че всички не стават и за чеп за зеле. Заразата обаче не спира дотук. Миналия ден в Лондон господин Слави Трифонов е казал, че в България не е останал никакъв морален и качествен капацитет. Тук вече всички сте в това определение „неморални“ и „некачествен капацитет“. Тук няма 20% – тук е Иво Христов, той е в това определение. господин Рашидов му казва, че 100% за чеп за зеле не става, той самият сам за себе си казва, че няма морален и качествен капацитет, отива в Лондон и на моралните и качествени българи, които са избягали, им казва: „Аз ще Ви стана предводител.“ Представяте ли си каква зараза и защо ние се противопоставихме на това нещо още в началото? Защото, ако го бяхме пресекли, никой друг нямаше да си позволява да прави такива неща. Историята се повтаря: по времето на Виденов еди-кой си крал, после по времето на царя – друг крал, и ние сега казваме – няма да се закачаме, защото единият крал и другият крал. Сега става същото – единият обидил българския народ, но само 80% от него, но ние няма да го закачаме, защото вече другият пък обидил 100% от българския народ. народ. Искам да Ви дам един пример, уважаеми дами и господа: само за миг си представете, че аз изпадам в някакво умопомрачение – мигновено, ей сега изпадам в такова нещо, защото в съзнание не мога да изрека такива обидни думи към българския народ. Между другото, достойнството и честта на българския народ са защитени по Конституция. И си представете, че сега нещо ми става, пада ми пердето и казвам, че всички Вие сте дебили или пък всички, които са гласували за Вас, са дебили. Мислите ли, че можете да ми простите това нещо и дали няма да ме разнасяте всеки ден по медиите? Това е двойният аршин: когато някой казва нещо, което не трябва да казва, но не е от партийните другарчета – на разстрел, а когато е от партийните другарчета, можем да му простим всичко. веднъж се обръщам към морала, към достойнството на всички Вас, защото не само към Вашето, а към защита на морала, достойнството и честта на Вашите роднини, приятели, симпатизанти и гласоподаватели, нека с обща декларация всички тези неща да ги изхвърлим от политическия ни живот. На всеки такъв човек да му кажем, че мястото му не е в парламента, да търсим възмездие за честта и достойнството на българските граждани, да не оставяме да става така, че утре в медиите един да казва: ама, той – другият, каза същото. И това да е достатъчно основание да има пълна безотговорност както за грабежите през годините, така и за неморалното, поквареното поведение на различни самозабравили се хора. Аз се надявам, че наистина всички тези неща са изказани в някакъв такъв миг на самозабравяне, на умопомрачение, а не в разсъдък. Иначе съвсем друга идея ще имам за тези хора. Ние, понеже още не сме си доставили противовирусни лекарства, за момента ще останем с маски – поръчали сме си такива, и се надявам заедно да се съберем и да излекуваме тези според нас най-лоши практики в българския парламентаризъм. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Заповядайте по начина на водене, Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Председател, остро възразявам, че не правите забележка и не предприемате никакви мерки спрямо този цирк, който в в момента се играе тук – хора с маски стоят. Ако искат, могат и с шапки да дойдат и по друг начин, но това наистина принизява българския парламент. Знам, че Вие разчитате на „Воля“ да гласува бюджета, че „Воля“ стана патерица на управляващите, че „Воля“ Ви подкрепят във всяко едно отношение, че едно говорят вън, тук правят коренно различно, и че Вие имате кворум благодарение на „Воля“. Но ако Вие продължавате да толерирате това поведение тук, в пленарната зала, и да си затваряте очите, ясно показва, че че Вашата основна цел е наистина да принизявате българските институции. Моля Ви, вземете мерки за това, което се случва тук! Това е недопустимо в една парламентарна република, в една държава – членка на Европейския съюз! В крайна сметка хората трябва да имат поне елементарно възпитание и да знаят къде се намират! Тук не им е пазарът, не им е аптеката! Тук е българският парламент! Благодаря Ви. Заповядайте за лично обяснение! Преди това да поздравим нашите гости – студентите от Стопанска академия, град Свищов. Добре дошли!

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, вземам правото си на лично обяснение и бих искал (реплики

Тази сутрин така се случи, че той дори ми направи услуга, за което му благодарих. Аз наистина споделям това, което каза, и призовавам всички тук, в тази зала, нека един път завинаги да забравим за всичко онова, което обижда другите, което обижда културата, религията, думите на другите. (Реплики от ГЕРБ.) Моля Ви, колега! Моля Ви! С господин Христов говорихме за това. Стига ръкомахайте! Ако имате дар слово, елате тук! тук! Господин Марешки, ако ме чувате – за двойния аршин. На 13 септември ето от тази трибуна господин Марешки каза следното: „Държавата се управлява от трите прасета,

Последва друго, пак няма да казвам името – „и чепа за зеле“. Казвам го не за друго, колеги, а защото смятам, че наистина трябва да забравим за подобно отношение един към друг и да не мерим с двоен аршин,

Моля Ви, господин Велков се изказа в един конструктивен тон с призив да спрат личните нападки, за да може днес да започнем да работим спокойно. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Имам предвид изказването на господин Драгомир Стойнев. Нали видяхте – за 80% български дебили нито дума! За Веселин Марешки с маска, за да се предпази от тази зараза и да не започне да говори такива нелепости в залата, веднага се вземат мерки. Виждате ли, веднага ни заклеймиха! За това, че съм сложил предпазни средства, ни заклеймяват, а за 80% български дебили го издигат на пиедестал. Това ли Ви е

След 20 минути говорене вчера изтървах една дума, за която имах достойнството и мъжеството, когато човек сбърка, да се обърне и да каже: „моля, простете ми, изтървах се“. Не го казах правилно.

Моят живот – на 65 г., не е измислица от два дена и не е мерак на един или друг. Правя грешки, но намирам и достойнството, и мъжеството да се извиня. Случи се. Не съм го мислел, знаете го добре. Седем години съм бил български министър и съм направил много неща не за себе си, а за българската култура – от театри, през археология, през училищата, през Ларгото, през музеите. Прощавайте, станах този път да кажа: Вие сигурно обичате българския народ само за фразата, която изпуснах. Преди това явно не сте чули, че фразата беше причина да говоря, че българската държава приема днес бюджета на България – най-важният Закон; че даваме милиарди левове за образованието на българския народ; че подготвяме прекрасни деца с образование, инвестираме много пари в тях от българския данъкоплатец, и тези наши деца заминават да работят в чужбина, което е притеснително – това касае и демографския проблем, и плащат данъци – подготвени, инвестирани, изучени, на друга държава. Това не го ли чухте, че го казах по телевизията? Не го чухте.

Моля Ви да ми простите.

на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „63 211,7“ се заменя с „ 75 711,7“. - на ред 2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации числото „-69

сегашният ред 3 става ред 4. - на ред Всичко числото „49 858,1“ се заменя с „59 858,1“.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Направих предложение в графата за предприятието за управление на дейностите по околна среда да бъдат увеличени така, както ги докладва председателят на Бюджетна комисия, с около 76 милиона, да Ви привлека вниманието за един проблем, за една политика, за която няма средства в бюджета за населените места до 3 хиляди жители, в които има Програма и безводие. Искам да Ви привлека вниманието – тук е и министърът на околната среда, и министърът на регионалното развитие. Уважаеми колеги, тези водопроводи в тези населени места са с етернитови тръби. Има Европейска директива, която казва, че по смисъла на това означава, че тези хора в тези малки населени места пият вода, която е със съмнително качество. И тъй като ние сме оставили възможността да се финансират големите водни проекти и се захласваме по големите градове, по Оперативна програма „Околна среда“ и защото няма целенасочено въздействие през бюджета към определени секторни политики, искам да Ви привлека вниманието, че такъв ресурс е необходим в страната. Дружествата, водните асоциации и операторите съответно трябва да разпределят по на няколко общини малкото пари, които са за печалба. Те са толкова, колкото да поддържат техническата инфраструктура. Знам, че Вие сигурно няма да подкрепите този въпрос. Но тъй като тук са министрите, в чийто ресор са тези сектори, а и Вие сте групата, която носи отговорността за развитието на страната, искам да Ви привлека вниманието на тази тема – да се мисли и да се търси решение. На Форума на българските общини заместник-министърът на регионалното развитие каза: „Ние подготвяме фонд, с който на малките общини ще намерим до 10 хиляди, в който да се инвестира за подмяна на техническата инфраструктура във водите.“ Търсех го този ресурс в бюджета – не го намерих. Тоест, имаше едно феърплей послание, едно волно послание към общините – ще има нещо – ха дано, но надали, но се вижда, че го няма в бюджета. Затова с ясното съзнание, че трябва такава политика, се обръщам към Вас да го подкрепите. Но като виждам, че за манастири, за крипта се съпротивлявате за 1 милион, мислете върху това.

госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Исках да се обърна към колегите от „Воля“ и да ги поздравя, както се казва „на патерица“: Честит Хелоуин!, но те излязоха. Дами и господа, позволете ми преди да се мотивирам защо правим тези предложения в бюджета да Ви запозная с няколко предизвикателства, които стоят пред нас и разрешаването на които биха ни довели до по-адекватно вземане на решение за бюджета. Първото предизвикателство на този етап отпадна. То беше в потайна доба, както беше снощи, да обсъждаме важни за държавния бюджет въпроси. Радвам се, че това не се случи с бюджета за околна среда. Второто предизвикателство е следното: колеги, ние от опозицията сме в много странна и деликатна ситуация. В разговорите с комисии ние виждаме искрения поглед на Вашите министри чрез опозицията да се увеличи по някакъв начин бюджетът за съответното министерство. Виждаме го искрено, разбираме ги, защото който и от нас да беше на това място, щеше да направи същото. същото време те спазват много сериозна финансова дисциплина и не нарушават рамката на бюджета. Аз зададох на министър Димов в комисия много откровен въпрос: „Кажете господин Димов, с тези пари на Проектобюджета може ли да изпълнявате секторните политики, задачи, стратегии и цели по околна среда - както по нейните компоненти, така и по нейните фактори?“ Чест му прави, че той

Съжалявам, че не е тук господин Дончев, той ще ме подкрепи. Дефиницията за европейските средства, колеги, е, че те допълват националните усилия. Ние прекалено много легнахме на крилата на европейските фондове, а забравихме една от основните във финансовия финансовия регламент дефиниции, че европейските средства не са основни – както е при нас в България, за съжаление, а са допълващи националните усилия. Ето защо, всеки един бюджет трябва не само да осигури националното съфинансиране, а да покаже усилията на националния бюджет по тези секторни политики, които обсъждаме. Това е третото огромно предизвикателство. България от години не го прави. Ние сме се хванали за това, че има едни фондове,

Четвъртото предизвикателство е, че бъркаме понятията и това се отразява на бюджета. България продължава да не различава реформата във водния сектор, която иска Комисията, от ВиК реформата. Европейската комисия от нас иска реформа във водния сектор. България показва план за действие за реформа на ВиК сектора. ВиК секторът работи със 7-8% от общия воден отток в цялата страна, така че той е част, но не е цялата реформа. По същество – в чл. 18, т. 2.1 за Българска академия на науките. Имайте предвид, че предложението, което е от 2,5 милиона на 5 милиона, касае следното: освен за НИМХ – Националния институт по метеорология и хидрология на БАН, освен за Океанографския институт, смятам, че няма нито един ред за ИБЕИ – Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания. България има изключително големи проблеми по отношение на дефиниране на натурзоните – държавата не отделя достатъчно средства. Вярвам, че има в Оперативната програма. Ето защо мисля, че Вие адекватно ще оцените това наше предложение. На следващо място, в чл. 18 – 2. се създава нова т. 3 – това е нашето предложение: „Политика в областта на превенция от природни бедствия“ с бюджет 10 млн. лв.,

Бих искал Вашето предложение да е ориентирано между 2-10 хиляди еквивалент жители, защото така наречената „водна реформа“ изостави 70% от българските общини без възможност за инвестиции. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА:

Репликата ми е отправена към господин Костадинов, който, така както го чувате, говори много компетентно – човекът е бил заместник-министър. Питайте го – нека да каже какво е завършил, каква специалност има.

Не съм съгласен с това, че той критикува сегашния бюджет в частта му по опазване на околната среда, а не казва той самият какво е направил: „Аз направих това, това и това – сега искам да надградим над него.“

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа министри! За да не нарушавам регламента на Народното събрание, ще отговоря само на реалната, истинската реплика на уважавания колега, тоест на втория въпрос. Не смятам, че ние критикуваме бюджета на държавата, а съм искрено уверен, че това, което предлагаме, ще бъде добре и за секторните политики, и за работата на министър Димов, и за работата на този сектор като цяло, особено по време на председателството. Така че бих Ви призовал да вникнете в съдържателната част на нашето предложение, особено 10-те милиона за превенция на природните бедствия и частта с 2,5 милиона за Българската академия на науките. Смятам, че това е доста съдържателно. По отношение на втората част от Вашата реплика Ви предлагам да не занимаваме колегите, а да си премерим образованието отвън – аз ще си взема моите два куфара, вземете си Вашата една папка и ще ги сравним. (Възгласи:

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Първо да кажа няколко думи по предложенията на колегите. Онова, което предлага колежката Дора Янкова, е изключително правилно, това нещо е необходимо. Въпросът е, че тази макрорамка, която сте ни предоставили, с приблизително около 2 милиарда разходи, без да конкретизирате откъде ще дойдат приходите е трудно постижима. Смятам, че и министрите тук са достатъчно отговорни – и колегата Нено Димов, и регионалният министър Николай Нанков. Двамата да подхождат изключително отговорно – за следващата година, доколкото ми е известно, ПУДООС има отделени над 30 милиона

където е Българската академия на науките, и да прочетат много внимателно това, което е разписано в бюджета. В бюджета пише: „Предоставени трансфери“ – това означава, че Министерството предоставя трансфери на БАН в размер на 2,5 милиона.

Колега, очевидно е станала някаква грешка. Аз чета вариант на нашето предложение с минус – ние потвърждаваме това. Може би да го уточним редакционно, но поддържаме предложението си. Ако е станала грешка с плюса, моля да ни извините – очевидно това е така.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Александров, виждам Вашата съпричастност към нашите предложения, но ако Вие мислите, че с 30 милиона може да се направи нещо генерално във ВиК сектора, много бъркате. Слушам напоследък – едни 10 стотинки към сметките на всеки на всеки кубик, които ще ги разпределяме по хората. Ами 99 литра е потреблението в България – сметнете го, за една година това ще даде 21 милиона. Господин Нанков, колко милиарда ни трябваха? 12 – имаме там от оперативните програми. Хайде разделете тези милиарди на 21 милиона – 385 години трябва да се инвестира във ВиК сектора с този темп, който се предлага

Благодаря Ви, госпожо Председател. Към колегите, които направиха реплики, може би към господин Костадинов – това, което уточнихме в момента с него, е, че предложението, което аз гледам в доклада, който имаме от Бюджетната комисия, действително е нонсенс, защото означава, че от БСП предлагате 7,5 милиона. Това, което ми показа господин Костадинов, е съвсем различна цифра и седи по различен начин. Онова, което ще Ви отговоря – в сектор „Води“, доколкото съм запознат, има няколко програми, които функционират – както „Развитие на селските райони“, както „Региони в растеж“, включително

Аз се радвам, че Вие ги откривате и ги подкрепяте. Ще Ви помоля да продължавате в същия дух, защото, както казах и в първата част на изказването си, една силна опозиция е гарант за силно управление, каквото очаква цялото общество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров. Господин Георгиев, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господа министри, госпожо Министър, уважаеми колеги! В чл. 18 ще се спра по отношение на разходите за персонал за Министерството на околната среда и водите. В процентно измерение увеличението е с 8,7%, което се равнява на 2 млн. 300 хил. лв. – пари, които са крайно недостатъчни за възнагражденията на служителите в Министерството на околната среда и водите. Преди две седмици в Комисията по околната среда и водите правихме среща с изпълнителната директорка на Изпълнителната агенция по околна среда и там беше заявено, че заплатите са крайно ниски, особено в териториалните звена. С увеличаването на минималната работна заплата от 460 на 510 лв. излиза, че тези 2 млн. 300 хил. лв. ще покрият разликата. Тоест отново няма да имаме увеличение на заплатите. В същото време там работят специалисти, доказани експерти – на тази среща беше заявено, че голяма част от тях напускат и отиват в частния сектор.

поставените като приоритет в Управленската програма на правителството, съответно на Министерството на околната среда и водите, за периода 2018 – 2020 г. политики в областта на околната среда, дейности за борба с климатичните проблеми, с акцент подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места, разширяване на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух. Колеги, знаем, че България е на едно от първите места по замърсен въздух и средствата, които са заложени в бюджета, са крайно недостатъчни. Това е една от причините ние да гласуваме „против“. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Георгиев. Има ли реплики към неговото изказване?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Ще взема отношение по един друг друг проблем, свързан с опазване на околната среда, с големия брой нерегламентирани сметища в страната. Неколкократни са сигналите на заинтересовани граждани, алармиращи за новообразувани нерегламентирани сметища на територията на техните населени места. Този въпрос, разбира се, е поставян в наши приемни дни. Броят им в цялата страна е изключително голям. За целта нерегламентираните сметища трябва да бъдат рекултивирани, като тези задължения са вменени на общините. В предложения Законопроект за държавния бюджет не са предвидени достатъчно средства за извършване на рекултивация на нерегламентираните сметища. Като проблем трябва да споменем, че на държавата е наложена наказателна процедура и са направени съответните предписания за това. За щастие, за момента нямаме наложени финансови санкции. Редно беше в предложения ни Законопроект за държавния бюджет да бъдат включени допълнително средства за стимулиране на българските общини в това отношение, тъй като в техните финансови възможности липсват средства, за да преодолеят тези недостатъци. Практика е на общините да се делегират задължения, без да се осигурява финансов ресурс за отстраняване и преодоляване на съответния проблем. Средствата в ПУДООС са регламентирани от нормативната база, но могат да бъдат увеличени с инициатива, разбира се, на изпълнителната власт. Считаме, че в предложения Законопроект средствата по тази мярка са недостатъчни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Йорданов. Има ли реплики към неговото изказване? Няма. Има ли други изказвания, уважаеми народни представители? Няма Няма заявени желания. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Дора Янкова, неподкрепено от Комисията. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Бих искал да обърна внимание по отношение на Проектобюджета на Министерството на икономиката по чл. 20 от Проектозакона за Бюджет 2018 г. Ще обърна внимание на нещо, което ми направи добро впечатление, че средствата, които са отделени за насърчаване на инвестициите в България, през тази година са с повече от пет милиона в сравнение с 2017 г. На пръв поглед, от това, което ни се представя в Проекта за бюджет на Министерството на икономиката, се взимат мерки за насърчаване на инвестициите, предлагат ни се отново традиционните мерки по сертифициране, маркетинг, определяне на приоритетни сектори и така нататък. За съжаление обаче от това, което показват резултатите за нивото на преките чуждестранни инвестиции в страната, става ясно, че тези мерки са крайно недостатъчни и са необходими значително по-големи и радикални промени. Вече имах възможност преди няколко дни от тази трибуна да обърна внимание по отношение на мястото, което заема страната ни в една от престижните класации, които показват доколко е привлекателна нашата икономика за чуждестранните инвеститори

за да бъдем по привлекателни, със сигурност не кореспондират с това, което се прави в Министерството на икономиката и политиката, която ни предлага то за насърчаване на инвестиции. Ако обърнем внимание на някои от недостатъците, които се посочват в тази класация, ще стане ясно, че ние търпим критика по такива показатели като присъединяване към електропреносната мрежа, където сме на 141 място, пак казвам, от 190 страни, и тук сме в компанията на Того, Палау и Монголия. Подобна е ситуацията с регистрирането на фирми в България – на 95 място сме в тази класация и плащането на данъци, което се оказва, че не е лесен процес у нас. Ще обърна внимание и на това, което се случва с инвестициите от трети страни. Преди няколко дни имаше известна еуфория около една среща в Будапеща на Китай с Групата на шестнадесетте страни, плюс Китай. По същество говоря – за мерките, които трябва да се взимат, и за средствата, които се отделят. Там ние искаме изграждане на автомагистрала „Хемус“ – Черно море и на жп линията Русе – Варна. На мен всички тези проекти ми звучат много добре и биха били чудесни, ако се случат, но за съжаление никой не прави нищо по тях. Виждаме същевременно как привличат инвестиции съседните нам страни, в това число и от Китай – обърнете внимание на инвестициите в Чехия, Сърбия, Полша. Така че помислете за мерките, които трябва да се вземат, и за ефекта от харченето на пари, които ни се предлагат в Бюджет 2018 г. Преди около година някъде тогавашният министър на икономиката посочи, че желае да направи една структурна промяна в Министерството, като обедини Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и Агенцията за инвестиции и ги превърне в една Агенция за икономически растеж. Съмнявам се, че само такава структурна реформа щеше да доведе до подобряване на привличането на инвестиции в страната, но със сигурност беше знак, че се разбира необходимостта от промяна на сектора. Сега ни се предлага просто наливане на повече пари, без да се търси какъвто и да е било ефект от това. Така че в този бюджет на Министерството на икономиката аз не виждам разлика с Бюджета от 2017 г. За мен той е направен на принципа

Няма реплики. Има ли други изказвания? Няма заявени такива. Пристъпваме към гласуване

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието. чл. 21 има предложение на народния представител Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев.

343,8“. 2. в ал. 2: - на ред 1. Политика в областта на устойчивото развитие на туризма числото „16 707,1“ се заменя с „17 707,1“. - създава се нов ред 2: Политика в областта на удължаването на туристическия сезон 35 000,0“. - сегашният ред 2 става ред 3. - на ред Всичко числото „ 19 098,0„ се заменя с „55 098,0“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Бойчев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вицепремиер, господа министри!

Безспорно в последните години туризмът става все по-значим сектор в българската икономика. Затова народните представители от нашата парламентарна група си позволихме да направим няколко предложения, а те са израз на нашето разбиране и предложение за една цялостна стратегия за развитие на туризма, от която се нуждае нашата страна. Какво сме предложи в прочетените преди малко предложения? Искаме да разработим една нова програма в размер на 15 млн. лв., която да бъде ползвана извън активния сезон, когато на всеки България, който е тук за повече от четири нощувки, му се предоставя ваучер в размер на 50 лв. Ваучер, който може да ползва за екскурзии, за посещения на исторически и културни събития в нашата страна. тази програма искаме да удължим туристическия сезон и да могат посетителите в нашата страна в максимална степен да опознаят прекрасната ни родина. Сложили сме много ясен фокус и върху СПА туризма. Ние сме благословени с наличието на множество минерални и термални извори в нашата страна. Няма съмнение, че това е тази част от туризма, която е с огромен потенциал, и имаме цялостна програма за финансиране на тези над 100 региона, 100 общини, които имат такъв тип минерални и термални извори. Тя е в рамките на 15 милиона и касае проекти за довеждаща и за облагородяване на цялата инфраструктура за развитие на тези СПА дестинации по един най добър начин. Предвидили сме и 20 милиона за една национална програма, която да насърчава развитието на спортния туризъм в страната. Нашата страна дава и уникални възможности за спорт и за подготовка и през федерациите, и през българските общини. Искаме да има такъв фонд към Министерството на туризма, който да насърчава и развитието на спортния туризъм в страната. Разбира се, за да има успех във всичко това, е необходимо и повече средства за една информационна, комуникационна кампания, представяща по един добър начин нашата страна в чужбина. Затова сме предвидили и увеличение на средствата и за това. Много ми се искаше да чуя мнението на ресорните министри, вицепремиери относно тези наши предложения. Не считат ли, че те са удачни, не считат ли, че те заслужават подкрепа, тъй като всеки един лев, инвестиран в българския туризъм, ще донесе многократно повече ползи на нашата страна? Специално към Валери Симеонов имам няколко въпроса: освен първият, за това дали подкрепя всички тези мерки за насърчаване на туризма, които БСП предлага, господин Симеонов, каза, че в българския туризъм се губят 4-5 милиарда, по спомен имаше такива изказвания, че се укриват 4-5 милиарда. Тук е и финансовият министър. Много бих искал да чуя как и по какъв начин тези средства ще бъдат направени усилия да бъдат бъдат обхванати в Бюджет 2018? Вицепремиерът Симеонов каза, че държавните дружества в туризма, а визираше едно държавно дружество в „Слънчев бряг“, е черна дупка. Така че бих искал в контекста на непрекъснато търсене на приходи за какво ли не, за многото разходи, които имаме нужда да направим в страната, да видим какви са усилията да съберем да съберем тези пари. Накрая, господин Симеонов, мисля, че всичко, което предлагаме – и ваучерната програма за удължаване на туристическия сезон, и СПА програмата ни за насърчаване на този туризъм в страната, и развитието на спортния туризъм, заслужават една подкрепа, и ние сме направили тези предложения. Приемете го, като една протегната ръка

Заповядайте, господин Бойчев.

аз ще Ви кажа, ще Ви дам пример откъде могат да се намерят пари. Преглеждайки внимателно бюджета в приходната му част на Министерството на туризма прави впечатление, както между другото и в останалите бюджети на ресорните министерства, че в частта с приходите бюджетът е силно подценен. Ще Ви дам два такива примера. В свои медийни изяви министърът на туризма казва, че от концесии за тази година приходите на държавата се очаква да надхвърлят 20 млн. лв. В същото време в тригодишната прогноза за всяка една от следващите три години се предлагат по-малко от 5 милиона, като приходи от концесиите на морските плажове. По мои сметки, след като се направи преразпределението между различните общини и областни управители, средствата, които трябва да остават към Министерството на туризма, ако наистина е вярно това, че концесионните такси би трябвало да надхвърлят 20 милиона, са около 8-9 милиона, което е разлика приблизително с 4-5 милиона. Друго перо, което е подценено, това е перото с глобите. Между другото, аз не знам как се планират и изчисляват приходи от глоби, но ще Ви дам пример, какво е предложението от Министерството на туризма. За следващите три години те предвиждат по 320 млн. лв. от глоби. Само за настоящата година шумните акции, които бяха проведени по българското Черноморие, са донесли над 450 милиона в в хазната от глоби. Това е по информация на зададен от мен въпрос до председателя на Комисията за защита на потребителите. Намаляването в предвижданията на тези глоби, при положение че Министерството на туризма има идея да създаде специално звено, което да контролира туризма и в същото време да предвижда доста по-малки приходи от глоби, според мен губи смисъла от създаване на такова звено. Това е вторият пример, който Ви давам, откъде могат да дойдат парите, така че наистина да се инвестира повече в туризма, защото, както каза и колегата Бойчев, той е приоритетен за България

Няма заявени такива. Има ли други изказвания, уважаеми народни представители? Няма. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Обявете резултата.

Вижте проблема при господин Георги Марков. Продължава да съществува технически проблем. Прекратете гласуването.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Действително има проблем с пултовете. Голяма част от колегите наистина не успяха да гласуват. Моля за процедура по прегласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Прегласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

числото „374 844,3“ се увеличава с числото „12 000,0“. За увеличение бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за основен ремонт и рехабилитация на републикански път Малко Търново – Царево.“

791,9“. - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „62 724,2“ се заменя с „92 724,2“. в ал. 2: - на ред 2. „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси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

Предложението, което сме направили ние четиримата народни представители от Втори многомандатен избирателен Район – Бургас, е за прословутия път Малко Търново – Царево. Знаете, че за този път всяка година се обещават средства, а в крайна сметка действия няма. Имайте предвид, че от повече от десет години пътят е в лошо състояние. Последните шест-седем години той е в изключително отчайващо състояние, а след поройните дъждове, които се случиха септември месец тази година, път на практика няма. Да, защото той беше отнесен край село Граматиково. Пътят е едва 56 км, но се изминава за повече от час и половина-два с автомобил, защото, ако се движиш по-бързо или колата ти ще остане в някоя дупка, или просто предницата ти ще замине. Всички партии по време на предизборни кампании, тук са колегите от ГЕРБ – ще го потвърдят, залагат в регионалните си програми ремонт на пътя. В крайна сметка след като минат парламентарните избори, тази тема се заравя, а това не е нито партийна, нито политическа тема. Правителството говори за приоритети за подпомагане и за развитие на Северозапада и на Странджа-Сакар. Ами хайде да се обединим около тази благородна тема и да помогнем на Странджа. Пътят Малко Търново – Царево може да помогне да се реши един от основните проблеми в Странджа. След безработицата и след липсата на перспектива това е основният проблем за хората в Странджа. Ако той бъде отремонтиран с тези 12 милиона, които ние предлагаме да се увеличи бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура“, гостите на Малко Търново например и на Странджа за 35 40 минути ще стигат до Южното Черноморие в района на Царево и това със сигурност ще подобри икономическата обстановка в региона. Както Ви казах, това предложение няма нито политически, нито партиен оттенък, хората - жителите и на Малко Търново, и на Граматиково, излязоха на протест без значение кой какви политически пристрастия има. Трябва да отбележим, че ако в последните 12 години например всяка година в бюджета на МРРБ или съответно на Агенцията бяха залагани по 1,5 милиона, сега нямаше да говорим за този проблем, а щяхме да се поздравим за нещо, което реално е свършено за региона „Странджа“. Ще завърша с това, приканвам Ви всички да се обединим около тази кауза, защото това няма да го направим, този път няма да го отремонтираме нито за кмета на Малко Търново, нито за кмета на Царево, това ще го направим за хората, които живеят в Странджа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Тишев. Има ли реплики към неговото изказване?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Националната стратегия за регионално развитие определя следната визия за развитие на регионите в България за периода 2012 - 2022 г., а именно: българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство. В Доклада на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за състоянието и различието в развитието на отделните региони в страната е отделено изключително голямо внимание на целенасочената инвестиционна програма за развитие на Северозапада, Родопите, планинските и полупланински райони, Странджа-Сакар, граничните и пограничните райони. Тя е разработена за периода 2017 - 2025 г. Финансовата рамка за финансиране от националния бюджет е в размер на 1 млрд. 295 млн. лв. За изпълнението на тази Програма обаче и заложените мерки за 2017 г. в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството пари не бяха осигурени, а бяха предвидени 193 млн. Проектно предложение по тази Програма за национално финансиране и за 2018 г. в бюджета на Министерството на регионалното развитие и Всички разбираме, че тези мерки са изключително важни за преодоляване на демографската криза, на миграционните процеси, водещи до обезлюдяване на малките населени места в районите на страната. В доклада за състоянието и развитието на отделните региони е записано, че е необходима политика за задържане на хората в местата, където живеят чрез подобряване на регионалната свързаност и достъпност, повишаване на качеството на средата в населените места, както и стимулиране откриването на работни места. Това го казвам, защото по време на парламентарния контрол през последните месеци един от най-постоянните въпроси, които бяха задавани, беше за състоянието на третокласната пътна мрежа, която свързва тези населени места с общинските центрове и с останалите пътища пътища от четвъртокласната пътна мрежа. В бюджета няма яснота за решаване на тези въпроси. Да, министърът каза, че с въвеждането на ТОЛ-таксите реализацията на тези въпроси ще започне да се извършва по-осезателно през 2019 г. отлагаме решаването на тези въпроси и чрез целенасочената инвестиционна програма за тези изостанали райони. Считам, че това не е държавническо. През месец октомври заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова казва: „Балансираното развитие на регионите и насърчаване на сътрудничеството на база партньорства ще са приоритети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по време на българското председателство на Европейския съюз. Целта ни е да осигурим политики и финансиране не само за големите градове, но и за по-малките региони и населени места, за да спрем обезлюдяването им и негативните икономически тенденции, за да се развиват, а не да западат.“ Само че тези политики в бюджета са много слабо застъпени. Другият въпрос, на който искам да обърна внимание, са някои проблеми във ВиК сектора. Цитирам другия заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството госпожа Малина Крумова. През месец юли тя информира секцията „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към Камарата на строителите в България, че се разработва механизъм за финансиране на пречиствателни станции в населени места с еквивалент жители между 2000 и 10 000 човека. Те нямат европейски средства по оперативните програми за обновяване на ВиК мрежата и пречиствателни съоръжения, защото не отговарят на изискванията. „Планираме да създадем фонд, който да финансира дейности, с които да се постигнат мерки за качество на водите в по-малките населени места. Идеята е да се покрият селищата, които не са допустими бенефициенти по европейските фондове.“ Четейки това изявление, аз бях много обнадежден, тъй като в малките общини в Хасковска област, които са по поречието на река Марица, имат голям проблем с наличието на манган в питейната вода. В бюджета обаче не виждам средства за реализация на това намерение. Завършвам – уважаеми господа министри, в последните години в много села и малки населени места бяха изградени много спортни съоръжения, стадиони, игрища, които момента не се ползват от никой. Да не стане така, че твърде късно да започнем да реализираме тези мероприятия? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Динков. Има ли реплики към неговото изказване?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Във връзка с изработването на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на страната за периода 2015 - 2020 г. е направен анализ на разпространението им в страната. Те са категоризирани в четири групи в зависимост от активността и степента за риск. Направените изчисления показват, че до края на 2020 г. са необходими средства за укрепване от приблизително 800 млн. лв., като 500 млн. лв. от тях са за най-належащите. По информация на Министерството на регионалното развитие регистрираните свлачища у нас са над 2 хиляди, от тях 60% са в населени места. Останалите близо 40% могат да бъдат рискови и се намират основно в земеделски земи и горски райони. Направените предложения от „БСП за България“ за допълнителни средства за политиката за поддържане, модернизация и изграждане на техническа инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрирано управление на водните ресурси и геозащита са мотивирани от множеството проблеми в сектора и липсата на достатъчна ресурсна обезпеченост за преодоляването им. Проблемът със свлачищата, ерозията и абразията на територията на страната е в обхвата на четири закона, два правилника, единадесет наредби, една инструкция и една конвенция. Очевиден е недостигът на финансов ресурс за геозащитите, разположени в Перник, Варна и Плевен, които са три на брой за цялата страна. Общините нямат нито финансов ресурс, нито административен капацитет за превенция и укрепване на свлачищата. Проблемите се задълбочават поради недостатъчния финансов ресурс. Именно поради тази причина апелираме към народните представители да подкрепят нашето предложение за увеличаване на сумата в сектора като стъпка в посока на по-скорошно преодоляване на поне част от натрупаните проблеми, иначе рискуваме да даваме пари за възстановяване на щети от несвоевременна превенция, за която в настоящия бюджет, представен от управляващите, липсват средства и политики. Благодаря Ви. Няма желание за реплики. Заявено е следващо изказване – на народния представител Иван Иванов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Мисля, че дойдохме на една от най-важните точки, а именно бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Защо казвам това? Защото като цяло в заглавието на Министерството се съдържа и неговата функция, която то трябва да изпълнява пред нашето общество. Като цяло в предложения бюджет на държавата от Министерството на финансите отсъстват конкретни ангажименти, от които се нуждаят както българските общини, така и държавата като цяло по отношение на нейната инфраструктура. Ние с предложението, което сме направили в чл. 2, ал. 2 до голяма степен отговаряме на нуждите и изискванията, които би трябвало това Министерство да изпълнява като функция, за да може инфраструктурата – както пътна, така и водна, така и критична, да бъде постоянно под наблюдение и да се правят необходимите инвестиции. Аз се радвам, че тук днес е министърът. Той за радост и сега, и снощи беше до края с нас, и господин Дончев е тук, защото се оформят една група въпроси, на които, за съжаление, в основния бюджет не намираме отговор. В предложението, което ние правим, до голяма степен се съдържат тези отговори,

асфалтиране на вътрешноулична мрежа. Само да припомня, че в голямата част под тази улична мрежа има и съответната инфраструктура, която която водоснабдява населението. За съжаление, тези десетки и стотици български кметове, които са подписали или предстои да подпишат договор с Фонд „Земеделие“, нямат необходимите средства да изпълнят този ангажимент и да си подменят водопроводите. Ние не случайно сме заложили в ред 2 политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързано с подобрен транспорт, общодостъпност, интегрирано управление на водните ресурси, геозащитата и да се увеличи бюджетът на Министерството със 170 млн. лв., защото, уважаеми колеги, това трябва да бъде един достъпен източник за финансиране именно на такива проекти, които са финансирани от Европейския съюз. Тук е и господин Дончев и аз се надявам той да вземе отношение по тази тема, защото наблягането на така наречените „финансови инструменти“, за които общините мисля, че нямат достъп, или тежките преговори с Фонд ФЛАГ до голяма степен обезсърчават общините дори и да кандидатстват. Именно тук държавата трябва да влезе в ролята си и да бъде един достоен партньор на българските общини и да помага, когато те не са в състояние да покрият голяма част от разходите си. Аз тук ще избегна да засягам темата, по която вчера бях отворил, за неясната програма на Министерския съвет за финансиране целево на определени общини,

действително достъпна програма за финансиране на общини, които имат нужда от подобно финансиране. Надявам се, че нашите доводи тук ще бъдат приети както и от министъра – за съжаление, не виждам на финансите, който фактически трябва да одобри тези разходи и да каже своето мнение по тази тема, но ако не се приеме, за съжаление, за пореден път ще се окажем в ситуацията, в която български общини са наредени на опашката като, с извинение, просяци и търсят откъде да намерят средства, за да могат да покрият тези разходи, които са свързани с неотложни нужди и за съжаление поставят под въпрос в не малко случаи изпълнението на проектите, които са свързани с европейско финансиране. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли реплики? Няма. Има ли други изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Петър Кънев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 40, против 81, въздържали се 22. Предложението не е прието. Пристъпваме към гласуване на текста на чл. 22 по предложение на Комисията, отразено в Доклада.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз гласувах против приемането от Законопроекта за държавния бюджет, който касае регионалното развитие. Въпреки гръмките обещания на управляващите, предизборни обещания, че ще обърнат внимание на изостаналите райони, няма никаква финансова подкрепа в това отношение и затова аз гласувах „против“. Защото без финансова подкрепа няма как да се реализират всички добри намерения. Благодаря Ви, господин Топчиев. Заповядайте за втори отрицателен вот, господин Иванов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Гласувах „против“ поради същата причина. След години на подготовка, планиране, реално ангажиране на всички местни регионални власти и надежда, че най-сетне изостаналите региони ще получат истинска подкрепа през държавния бюджет със съответните финансови инструменти, разработени в целенасочената инвестиционна програма, и след като, уважаеми господин Министър, цялата Комисия по регионална политика при представената от Вас междинна информация за състоянието на тази целенасочена инвестиционна програма Ви подкрепи в усилията Ви Проектобюджета за 2018 г. да стартира едно истинско финансиране поне на мерки, свързани с инвестиции в човешкия капитал, в крайна сметка предложението на вносителя в Проекта за бюджет за 2018 г., в частта на Министерството на регионалното развитие, няма никакъв помен от желание или ангажимент за политика към изостаналите региони. Това вече ясно показва, че реален ангажимент на това управление, особено към Северозапада, няма и хората от този най-тежък регион в социално-икономическо отношение наистина вече нямат

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Аз също гласувах „против“ регионалното развитие по няколко причини. Бих искал да припомня, че в Европейския съюз има два много важни принципа, освен този на солидарност. Това е конвергенцията, това е кохезията. Неслучайно говорим отдавна за Европа на регионите. Какво се получава обаче в България? Макар в по-голямата част от Европейския съюз пограничните територии да бъдат най-гъсто населени, добре развити, с едни добри икономически връзки между отделните региони, между едната и другата страна на границата, ние виждаме в България точно обратното – най-слабо развитите територии са точно пограничните, включително и полупланинските, които също са обект на регионалното развитие. Нещо повече, не виждаме никаква политика, която да предлага Министерството посредством бюджетния инструмент. Защото виждаме, че тази нарушена полицентрична структура на населените места продължава да се стимулира – дали умишлено или неумишлено, от Министерството. Това говори не само за неефективна регионална политика, а за отсъствието на каквато и да е политика за регионално развитие. А бих искал да припомня, че в основата на регионалната политика е подкрепата за малките, за средните по големина общини и хармонично развитие на териториите, намаляване на диспропорциите. Кога ще го направим това нещо? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР:

Политика в областта на земеделието и селските райони числото „158 326,6“ се заменя със „141 326,6“; - създава се нов ред 4: „4. Политика „ Аграрна наука и трансфер на знания“ 77 000,0“; - сегашният ред 4 става ред 5; - на ред Всичко числото „210 088,1“ се заменя с „270 088,1“.

заплати и 35 хил. лв. за научни изследвания в областта на иновативното земеделие.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23. ПРЕДСЕДАТЕЛ Преди да открия разискванията бих искала да съобщя, че на балкона на гости на Народното събрание са жени от Кърджали. Моля да ги приветстваме!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, Не подкрепихме бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. Причините са следните. Първо, фактическата рамка на бюджета показва, че за 2018 г. увеличението на бюджета на Министерството е с 4 млн. 500 хил. лв. От тези 4 млн. 500 хил. лв. два милиона и половина отиват, за да покрият увеличението на минималната работна заплата с 50 лв. и с 1% увеличението на пенсионната осигурителна вноска. На практика това означава, че около 2000 човека, от които 1300 в Селскостопанската академия и 700 в Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ ще получат увеличение на заплатите си благодарение именно на увеличаване на минималната работна заплата. Всички останали второстепенни разпоредители в Министерството на земеделието – около 7000 човека, които работят, няма да имат такава възможност, въпреки че бюджетът и фонд „Работна заплата“ на Министерството не е увеличаван в продължение на 10 години. Предвидени са средства за увеличаване с два милиона на „Напоителни системи“ за извършване на обществената услуга за защита на вредното въздействие от водите и може би това е единствената положителна промяна в бюджета, която може да бъде адмирирана. Факт е, че през последните години има изключително много проблеми, които „Напоителни системи“ следва да решава в изпълнението на тази своя функция.

Потенциал за увеличаване на собствените приходи има и ние сме го намерили в следните насоки. Първата насока е свързана с прилагането на законите, които бяха приети в предходното Народно събрание. споровете и от наша страна възраженията за увеличаване на санкции и глоби, които съответно биха довели до увеличаване и на приходите на Министерството на земеделието. Също така много от контролните функции, които изпълнява Министерството и съответно носят приходи, трябва да бъдат и финансово обезпечени. Давам пример – преди една година беше завършен швейцарски Проект за изграждане на лаборатория за генетични ресурси. Тази лаборатория изпълнява и редица контролни функции, а също така и подпомага Държавен фонд „Земеделие“ в осъществяване на неговата дейност. Но тази лаборатория, съответно подпомогната от държавата и от швейцарското правителство, на този етап не работи, защото няма консумативи. Какво правим оттук нататък? Не само лабораторията, която посочвам за пример, е важна, но също така

Съотношенията между заети в науката и най-ниските нива, които са свързани с обслужващия персонал, са общо взето в рамките на 70 80 лв., а заплащането не е коригирано от 2008 г. Изпълнителната агенция по борба с градушките – също много проблеми. Министерството на земеделието през месец юли тази година подписа едно споразумение, което се ангажира за търсене на възможности за увеличаване на заплатите в Агенцията, защото 700 човека също са на минимална работна заплата. Считаме, че по този начин с това вътрешно-компенсаторно прехвърляне на средства ще може да бъде осигурено едно справедливо заплащане на тези две структури. Не искам да пропусна и Българската агенция по безопасност на храните, където също заплащането на фона на отговорностите, които трябва да се изпълняват, са далече от от необходимото. Буквално вчера беше публикуван Проект на промяна на Закона за академия. В повечето случаи управляващите казват: „Да, ние ще увеличим средствата за една или друга структура, но ако има реформа.“ Предлага се реформа в структурата и управлението на

В Министерство на земеделието, храните и горите увеличението на бюджета за персонал за заплати в сравнение с миналата година е със скромните 2,2%. Само Министерство на външните работи е с по лош бюджет по отношение на заплатите. Това са 2 милиона и половина – крайно недостатъчни! Трябва да кажем, че за 43 второстепенни разпоредители с бюджетни средства за поредна година няма да има никакво увеличение на заплатите, а те работят на минимална работна заплата от 460 лв., крайно демотивирани, и с увеличението на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 г. реално погледнато това увеличение в бюджета на Министерството на земеделието от тези 2 милиона и половина ще отиде за покриване до минималната работна заплата. Така че никаква политика по отношение на селското стопанство от страна на управляващите няма, тъй като един демотивиран с ниско заплащане експерт няма как да очакваме от него и големи резултати. Аз ще дам и още един пример. За обезпечаване на дейността на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейския земеделски фонд“ са определени 1 млн. 681 хил. лв. Това е от години, а в същото време, ние делегираме още дейности, като тази одитна Агенция ще одитира и програмата за морско дело и рибарство. Слагаме му още осем човека, без да им отпуснем средства за заплати. Какво очакваме от тези хора? Как ще работят, как ще одитират европейските средства? В Изпълнителната агенция за борба с градушките – професор Бъчварова също каза, че няма никакво увеличение, а там има недостиг от 17 млн. лв.: за персонал – почти 4 млн. лв., за издръжка на новопостроени ракетни площадки – над 1 млн. лв., и 7,2 млн. за ракети. Тези пари липсват! По отношение на „Напоителни системи“. Да, ние увеличаваме с 2 млн. лв. бюджета, но „Напоителни системи“ стопанисват над 1100 обекта за предпазване от вредното въздействие на водите – диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения, като отводнителни помпени станции и отводнителни канала, и 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост. Тук недостигът е от 6 млн. лв. Видяхме какво стана наскоро и в Бургаско, в други региони. С недостиг от 6 млн. лв. очакваме още такива инциденти. По отношение за Селскостопанска академия професор Бъчварова също обясни, че там недостигът на професори, доценти е крайно незадоволителен и с една заплата от 700 лв. на един професор представете си каква дейност той ще извършва и как ще бъде мотивиран, когато в много дружества и агенции чистачките взимат същата заплата?! С една дума, няма как да подкрепим този бюджет. Отново искам да повторя, че за поредна година 43 второстепенни разпоредители ще останат на минималната работна заплата. Тези хора са крайно демотивирани и няма как да подкрепим този бюджет. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми министри, уважаеми колеги, уважаеми дами от Бургас и от Кърджали! Това, по което ще взема отношение – по бюджета на Републиката за 2018 г. в частта „Земеделие“, не е даже свързано с политики. Всички много добре знаем, че бюджетът е основното средство за правене на политики. В частта „Земеделие“ в бюджета за 2018 г. средствата са толкова малко, че даже не могат да се правят и политики. Ще кажете, че секторът е много финансиран. Слава богу, че е финансиран с небългарски средства, че е финансиран с Европейски средства. средства. А делът на нашия бюджет, на приноса на нашата държава в съфинансирането заедно с европейските средства като национални доплащания, е изключително малко. Това, което сме направили като предложения по проектобюджета, е в три основни направления. Аз не искам да се спирам за малкото средства, които са за капиталови разходи на самото Министерство, за малкото средства, които са за издръжка на Министерството, за малкото средства, които са за правене на национална политика от страна на Министерството. Не можем да не направим предложение и не мога да не взема отношение по три основни направления. Уважаеми колеги, това са трите основни направления, които са хронично недофинансирани. Като казвам хронично, наблюденията са ми поне от 15 години и тези три сектора, в интерес на истината, дълго време, дълги години не се финансират достатъчно, което е огромна язва, което е огромен проблем за нашето Министерство. Предложенията, които сме направили, са свързани с вредното въздействие на водата, с Агенцията за борба с градушките и Селскостопанската академия. Това, което сме предложили общ сбор на ресурса, който искаме допълнително – с притеснение го казвам – е 28 млн. лв. Казвам го с притеснение, защото снощи, като видях каква суматоха настъпи за 1 млн. лв. в повече, при 28 млн. лв. поискани сега за Министерството на земеделието, не мога да си представя каква суматоха ще настъпи тук, в залата! Уважаеми колеги, ако не предвидим тези средства, суматохата, която ще настъпи в цялата страна след евентуални проливни дъждове или след едни обилни градушки, примерно през лятото, ще е още по-голяма. Затова призовавам дясната част на залата да прояви разбиране и погледът ми е насочен към Вас, госпожо Танева. Танева. Вие много добре знаете за какво говоря, защото Вие лично сте изпитали недофинансирането на тези три сектора в българското земеделие. Съжалявам, че го няма министърът тук, защото всъщност най големият удар и най-големият проблем ще се стовари на неговата глава с този планиран бюджет. бюджет. Повярвайте ми, няма министър в страната, който да се справи с този бюджет при тези предизвикателства, които стоят пред сектора. Допълнително сме поискали средства за предпазване от вредното въздействие на водата. Признавам, че моделът не е най-добрият! Признавам, че моделът е сбъркан! Защото, колеги, ние сме дали правомощия, задължения на едно юридическо лице, на един търговски субект, чийто едноличен собственик на капитала е министърът на земеделието в лицето на „Напоителни системи“ ЕАД, за да изпълнява една функция, която му е неприсъща на този статус – статуса на търговски субекти. Задължили сме го да изпълнява една обществена, публична функция – да предпазва от вредното въздействие на водата живота и здравето на стотици, хиляди, милиони българи, милиони декара земи, милиони животни и така нататък. Всичко това трябва да го прави едно търговско дружество, което е недофинансирано. Лично съм бил в Борда на това дружество, колеги, и знам, че с предвидените средства

Бях се съсредоточил върху това, че нямам никаква папка с дипломи! Нямам никаква папка, за успокоение на господин Костадинов, с който имаме закачка! Нямам, аз съм един необразован човек! Валери Симеонов го намери там и го докара в Народното събрание.

селскостопански политики – политики в сферата на селското стопанство. Заострям Ви вниманието на всички депутати от ГЕРБ, за да знаете за какво става дума. Дано да ми стигне времето! Става дума, че трябва много стриктно да се следи как се изразходват две трети от тези пари – 89 млн. лв., защото цялата тази политика за 156 млн. лв. и наличието в нея на едни 89 млн. лв. са причината в много отношения нашето земеделско стопанство да не е конкурентноспособно, да имаме протести на производители на мляко, на месо

преходна помощ, хора, които трябва да престанат да отглеждат тютюн и да се насочат към нещо друго, тъй като

Дават се 89 милиона на хора, които са вписани в списъци, изготвени от една партия – българска. Тези списъци са изготвени по незнаен начин

Те са производители и на друго примерно могат да отглеждат коне, могат да отглеждат говеда и да получават пари за тютюн за преходна помощ.

„дейност, несвързана с производството“, за която се дават пари. Знаете ли какво е обяснението, което са дали от ДПС, от тогавашното министерство в Европейската комисия, за да им го Това че тези земеделски производители щели, видите ли, да напуснат местата си и да направят натиск върху населението на големите градове. За да ги спрем, за да не отиват в големите градове, трябва да им даваме от бюджета на Земеделското министерство всяка година 90 млн. лв. Те не правят нищо по тяхното трансформиране в производството. Запомнете ми думата: в 2020 – 2021 г. ще дойдат тук. Това е, което исках да кажа. Бъдете бдителни как се изразходват тези две трети от парите! Благодаря Ви, господин Петров. Има ли реплики? Заповядайте за първа реплика, господин Абазов.

Не знам колко дипломи има колегата, но ще се наложи да му прочета една лекция. Уважаеми колега, в този период аз бях в Министерството на земеделието, храните и горите. Откровени глупости говорите от тази трибуна. Първо, такива списъци не е правила нито една партия нито нашата, нито Вашата, нито която и да е. Второ, регламентът, Директивата на Европейския съюз, която казва, че ще се плаща за референтен период, не сме я измислили ние. Трето, хората, които са влезли в тези списъци, са от Фонд „Тютюн“, който съществуваше едно време, така че нямате право да говорите по този начин за най-онеправданите, за най-пренебрегнатите и за най-многострадалните земеделци и тютюнопроизводители в България. Ако искате повече информация, готов съм да Ви я дам, но от тази трибуна нямате право да говорите така за тютюнопроизводителите, защото не е вярно това, което говорите. Недейте да политизирате проблема, защото никой не е правил списъци, никой не е взимал решения дали и какви пари, колко да им се дава на тютюнопроизводителите. Всичко това е по регламент, по директива, за референтен период, за минал период. Това че не отглеждат тютюн днес, те не са задължени да отглеждат тютюн, а е задължително да са отглеждали тютюн в преходния период.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Петров, крайно изненадан съм от Вашето изказване. Останах с убеждението и с усещането, че Вие умишлено ще направите така, че за три-четири години тези тютюнопроизводители да дойдат да протестират на жълтите павета – Вие това казахте. Аз не чух политика за стимулиране, за преструктуриране на тези хора в друго производство. Вие умишлено ще направите така, че да дойдат да протестират след три години, а това наистина са онеправдани и бедни хора. Благодаря Ви, господин Георгиев. Това беше втора реплика. Има ли трета реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Петров.

Това че една партия официално не е правила списъци – разбира се, че не е правила официално, иначе тя щеше да бъде дадена в съда за такива дейности. Такива списъци има изготвени и това, уважаеми народни представители, а не зрители, е работа много перфектно свършена. Казвам Ви, че тази работа е довела до това, че днес гласуваме бюджет 156 милиона, като 90 милиона от тях се дават на хора, които са включени в списък и са били във фонд „Тютюн“.

Той трябваше да свърши и хората казаха: „Седемгодишен период имате да направите конверсията.“ Трябваше тези хора вече да излязат от производството на дрога и да започнат да произвеждат нещо друго. Не, нашите хора успяха с нотификации, с разни гимнастики да ги накарат да им дадат още седем години.

но е некомпетентен, защото не знае. В Комисията по земеделието взехме решение и направихме промяна в Закона, с който хората, които се откажат да гледат тютюн, ще получат много по-голяма помощ, отколкото помощта, която им се дава като преходна. Това не е субсидия. Дава им се преходна помощ, за да се откажат от производството на дрога. В тази връзка искам отново да обърна внимание, да знаете, че хората, които протестират пред Министерството на земеделието, храните и горите, които ще дойдат да протестират и тук, протестират, защото от 156 милиона, които държавата има право да даде като държавна помощ – защото това е, което дава, 90 милиона отиват за хора – четете съобщенията,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам отношение по разходната час на Законопроекта за държавен бюджет

бюджет сумата е в размер на 116 млн. лв., а за предходната – 113 млн. лв., което прави разлика от 2,5 млн. лв. Споделеното от моя колега Георгиев процентно съотношение от 2,2% това, което се цели с това увеличение, е показателно от разходната час на бюджета, тъй като говорим за увеличаване на минималната работна заплата с 50 лв. и преминаването й от 460 лв. на 510 Предвид големите неравенства, които са факт при второстепенните разпоредители на бюджети, намиращи се под ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите, бих искал да направя сравнение на минималната работна заплата на служителите в областните дирекции по земеделие и подвластните на тях общински служби по земеделие. В тези служби младшите експерти получават заплати в размер на 460 лв., а старши експертите – в размер на 560 лв. Ако направим сравнение с така предложената нова минимална работна заплата от 510 лв., ще видим, че разликата в йерархията на служителите в тези служби е едва 50 лв. Възниква въпросът: за какво получават възнаграждение тези служители и защо е това голямо неравенство в заплащането в различните второстепенни разпоредители на бюджети? Имам предвид общинските служби по земеделие в сравнение със заплатите, които получават служителите в Държавен фонд „Земеделие“, респективно Разплащателна агенция, както и тези, които работят в централното управление на Министерството на земеделието, храните и горите. Тук говорим за голяма несправедливост, неравенство от почти 50% разлика във възнагражденията между двете институции.

Няма. Думата за изказване има народният представител Таско Ерменков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Не исках да вземам процедура по начина на водене, но ще използвам от моето време за изказването, за да икономисам време на Народното събрание – и без това имаме да вършим Много моля, когато някой се изказва по определени бюджети, да му обръщате внимание, че въпреки може би недобрата му информираност, или както той каза: не добро образование, има разлика между бюджета на Фонд „Земеделие“ и бюджета на Министерството на земеделието, храните Ако искаше да говори нещо по Фонд „Земеделие“, щеше да му дойде времето да го направи, а не когато обсъждаме бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите да ни занимава с други бюджети. Разбирам, че на всеки му е ясно какво пише в бюджета, но все пак е хубаво да прочете и да се подготви.

по отношение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г. От решението на този състав става ясно, че жалбоподателят има пълно основание в аргументите, които е поставил и че според решението на ВАС е налице неспазване на чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, и на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, нормативен акт с по-висока степен и заради това има основание за отмяна на оспорената разпоредба на основание чл. 193, ал. 1 и във връзка с чл. 145, т. 3 от АПК. Чета Ви го, за да знаете, че говоря за сериозни

на Върховния административен съд потвърди решението на тричленния състав, няма ли да се наложи, пак питам, тези 500 млн. лв. – половин милиард, да бъдат върнати, тоест те няма да бъдат върнати от Европейската комисия, ще трябва да бъдат върнати от бюджета. Съществува ли такъв риск и ако съществува, дали това е предвидено в бюджета за следващата година? Това ми беше въпросът. Благодаря.

Други изказвания има ли? Заповядайте, госпожо Танева.

историята в някои медии, а и това, че сме от един избирателен район, зная, че

и от Патриотичния фронт на практика бяха в една посока. Аз също, без последното изказване на депутата от БСП, бих подкрепила техните бележки и желания за бюджета. Да, те са в правилната посока и смятам, че в течение на идната финансова година – 2018-а, при реализиране на част от Политическата програма на кабинета и приемането на съответните законодателни инициативи, които бяха анонсирани и по които се работи – визирам и за реформата в Селскостопанската академия, сега видях професор Бъчварова, всичко това, което се желае, макар и не в пълна степен, ще се реализира. По принцип наистина има основания, но, разбира се, трябва да се съобразяваме с рамката на бюджета. Мисля, че към момента трябва да бъде подкрепен така, както ни е предоставен.

и са във вярната посока. По отношение на въпроса, който бе зададен и има определена цел, ще отговоря по същия начин. Бе цитирано съдебно решение, което не е влязло в сила. Също така искам да кажа, няма да го изчета. На сайта на Министерството на земеделието, храните и горите има публикувана информация по повод съобщенията в някои медии с определен контингент читаемост. Независимо какво е решението на петчленка, няма категорично каквато и да било опасност нито от неплащане на одобрени, контрактувани проекти по приема по Мярка 4.1, нито от средства, които биха били за сметка на българския данъкоплатец и Европейската комисия би отказала възстановявания на разход. Знам, че това е патент на някои колеги от ляво. Само преди две години, сигурно един месец темата бяха някакви милиарди, спиране и така нататък. Нищо от това не излезе вярно. Две години по-късно едно съдебно решение се тълкува по начин, по който може да се тълкува само за фойерверка, който изгаря в небето за секунди. Нищо вярно няма от това. Нека не става така, че един ден, когато говорим истина и факти, вече никой да не ни вярва. Благодаря за това, че ми бе дадена думата и също така за колегите от Комисията по земеделие, с които, независимо от политическата окраска, в дебат стигаме до решения за земеделието, които са в единна посока и в интерес на земеделието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, взимам процедура този път наистина по начина на водене. Трябваше да напомните на преждеговорившия, че когато има желание да коментира някой, който е говорил преди него, трябва да го направи като реплика, за да може да имаме отговорите. Не го правейки като реплика, преждеговорившият ме лиши от възможността да благодаря за отговора на въпроса, защото, ако си спомните и отворите стенограмата, ще видите, че това беше въпрос и молба за тълкуване. Не беше констатация, беше загриженост. Това, че някой го е приел малко по-обидно, си е негов личен въпрос и сигурно, може би в истината и заради истината, и заради процедурата този някой трябваше да излезе и да каже, че е в конфликт на интереси, защото е страна по делото.

Няма желания за изказвания. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме предложението на народните представители Светла Бъчварова и Стоян Мирчев, неподкрепено от Комисията. Гласували

Господин Ерменков, какъв е проблемът?

гласуване на предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

чл. 23 от бюджета, защото и представителите от Министерството на земеделието, храните и горите ясно заявиха, че заложените средства в бюджета не стигат. Ще засегна само някои от направленията, в които се предлага някакво развитие, развитие, което мога да нарека съвсем спокойно символично или развитие в застой. По отношение на Агенцията за борба с градушките – хроничен недостиг на средства. Въпреки това виждаме едни положителни мерки и намерения с неясни резултати, както неясно времево, така и ефективно необосновани. Чухме обяснения за нови модели на финансиране, и то пак на гърба на хората, които са в допир до тази сфера. Явно Ви е лесно така да вземете от тях, за да отчитате някаква дейност. Не виждаме желание да се направи нещо, с което държавата да не абдикира от отговорност и да няма ангажимент, като предложи разумен и ефективен подход за развитие на противоградовата защита, с което Агенцията да подобри начина си на работа. Няма да навлизам в подробности, понеже положението стана трагично. Няколко изречения и за Селскостопанската академия. Отново същото положение – няма средства, няма достатъчно финанси. Искате Академията да започне отново да се самоиздържа. Имам предвид, че субсидията намалява два пъти и половина през последните години, а собствените приходи трябва да се увеличават. Младите учени все по-малко изявяват желание за работа в Академията, а не толкова младите намаляват все повече. Това се дължи не само на ниското заплащане, а и на лошото състояние на материално-техническата база, в това число и липса на нова техника, остаряла апаратура в лабораториите и други. Много детайли за уточняване има в тази сфера. Доста от тях са свързани с нормативни промени, други – с управленски решения. Въпреки всички тези данни, които много добре знаете и осъзнавате, отново се стига до поредните само добри пожелания и намерения.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Виждам, че колегите вдясно явно доста огладняха, темата „Земеделие“ не ги интересува много. Ще бъда кратък, тъй като преждеговорившите казаха почти всичко, което трябваше да се каже по отношение на земеделието. Аз гласувах „против“ в частта на бюджета „Земеделие“ по следните причини. Първо, по бюджетните параметри в частта „Селскостопанска академия“, тъй като няма модерно земеделие без модерна наука. Второ, в направление „Напоителни системи“, тъй като нямаме конкурентно земеделие без напояване. Оказа се, че в разговор с наши колеги, напоителните ни системи в момента се намират в равнища отпреди 1944 г. Третият стълб, който крепи Министерството на земеделието, това е службата за борбата с градушки. Именно тези три стълба са крайно недофинансирани в сегашния бюджет в сравнение с бюджетите от предходните години. По отношение на секторните политики липса на адекватна политика за опазване на здравето на хората предвид опасните храни, които консумираме. Възстановяване липса на политика по отношение на възстановяване на земите в нереални граници. Липса на политика на визия за производство на традиционни култури, Искам не на последно място да кажа един сериозен проблем – липса на политика при получаване на субсидии и неправомерно отдаване на мери и пасища на лица, които не отговарят не отговарят на изискванията. Един от тези въпроси бях поставил на министъра на земеделието. Получих абстрактен отговор, от който става ясно, че тук има сериозна липса на политика от Министерството на земеделието. Именно затова гласувах „против“ бюджета в частта му „Земеделие“. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. а защото тук в крайна сметка се касае за живота и здравето на българските граждани. По отношение на напоителните системи, те нямат единствено и само функция да напояват българската плодородна земя, имат функция да отводняват. Във Видинска област този проблем е наистина сериозен и там животът и здравето на населението са сериозно застрашени, тъй като липсват каквито и да било средства, предвидени и в този бюджет за това да могат да функционират нормално, да отводняват заблатените райони в съответната област, както и да почистват коритата на реките. Това застрашава живота и здравето на населението. Случвали са се вече няколко такива аварии и във Видинска област, а и в други области. Нищо от това обаче не се взима като мярка, въпреки тези проблеми, които съществуват в предвидения бюджет, във връзка със земеделието. Ето защо аз също гласувах „против“ – липсва каквато и да е политика и визия, и стратегия за развитие на земеделието. Благодаря Благодаря Ви, господин Попов. Уважаеми колеги, обявявам тридесет минути почивка, след което заседанието ще продължи. В клуба на народния представител ще бъде открита изложба на големия български художник Георги Баев. Събитието е в рамките на честванията на празника на град Бургас. Експозицията ще бъде съпроводена от благотворителен базар на поетични книги на бургаски поети от всички поколения. Всички народни представители са поканени да присъстват на събитието.